na sljedeću točku - Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju Konvencije centra za provedbu zakona u Jugoistočnoj Europi, hitni je postupak. Predlagatelj Vlada Raspravu su proveli Odbori za zakonodavstvo, financije i državni proračun. Predstavnik predlagatelja ne želi dodatno obrazložiti prijedlog. Izvješća ste primili na sjednici. Otvaram raspravu. Klub zastupnika SDP-a, gospođa zastupnica Ingrid Antičević-Marinović koje nema. Zaključujem raspravu. Prekidam sjednicu. Nastavak sutra u 9,00 sati ujutro sa raspravom o Konačnom prijedlogu Zakona o zadrugama. Zato da uspijemo, obzirom na broj prijavljenih, da uspijemo završiti do 12 sati kad bi bilo glasovanje o preostalim točkama dnevnoga reda i nakon toga bi se zaključila ova sjednica. Samo Konačni prijedlog Zakona o zadrugama. Sutra u 9,00